Mødet er åbnet.

det ikke er tilfældet, er beslutningsforslaget bortfaldet, og punkt 29 på dagens dagsorden udgår som følge heraf. --- Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 198: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme.